Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije Hrvatske elektroprivreda d.d. Zagreb u HE Lešće na rijeci Dobri Vlada Republike Hrvatske predložila je ovu odluku, sukladno članku 145. Zakona o vodama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja šumarstva, vodnog gospodarstva Zdravko Krmek će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo dopustite mi da kažem nekoliko riječi vezano za dodjelu ove koncesije, odnosno vezano za odluku koju ćete vi donijeti u ovom Parlamentu. Ono što želim na početku posebno istaći, znači koncesija je zatražena na zahtjev Hrvatske elektroprivrede i ono što je najbitnije od svega, znači to je prva koncesija koja se dodjeljuje u RH. Ono što želim još posebno dodati, znači zašto vi donosite odluku o dodjeli ove koncesije. Razlog je u tome što je njen kapacitet odnosno snaga snaga je 42,29 megawata i prema Zakonu o vodama takve odluke donosi ovaj uvaženi Dom. Želim reći isto tako da je HEP podnio zahtjev resornom ministarstvu 24. lipnja 2008. godine. Taj zahtjev na početku nije bio potpun. potpun. Mi smo kao resorno ministarstvo tražili dodatnu dokumentaciju. Nakon što je ta dokumentacija dobivena, ovdje želim posebno istaći da smo tražili da zemljište pod akumulacijom ima status javnog vodnog dobra. Tako da nitko kasnije ne može doći u njegov posjed. Nakon što smo dobili tu svu potrebnu dokumentaciju Vlada je donijela zaključak o pokretanju postupka dodjele ove koncesije i ova koncesija se nalazi danas ovdje pred vama. pred vama. Ono što je još ovdje bitno napomenuti to je da sva dokumentacija koja je bila potrebita za dodjelu ove koncesije, znači da je ona sada napravljena sukladno sukladno našim propisima i možemo kazati da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za dodjelu ove koncesije. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Pozivam klubove koji su se prijavili na raspravu da krenemo redom. Prvi je klub SDP-a. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče. Na samom početku rasprave o Prijedlogu odluke o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije Društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u Hidroelektrani Lešće na rijeci Dobri želim reći da Klub zastupnika i zastupnica SDP-a neće glasati za ovu odluku. Zašto nećemo podržati ovu odluku? Zbog toga što je i ova odluka samo nastavak apsurdne farse vezane uz cjelokupnu realizaciju projekta Hidroelektrane Lešće. Sramotno je da Hrvatski sabor na ovakav način pegla šlamperaj kako HEP-a tako i nadležnih ministarstava i Vlade Republike Hrvatske pa tako umjesto da prvo donosimo odluku o dodjeli koncesije pa tek onda krećemo u realizaciju projekta odnosno gradnju hidroelektrane mi radimo sve obrnutim redoslijedom. Klub SDP-a ne može i neće podržati ovakvo izigravanje i lažiranje procedure jer se ovim iznimno lošim presedanom zastupnike i zastupnice, i parlament u cjelini pretvara u puke marionete, lutke na koncu koje dižu ruke po migu režisera nesposobne i aljkave izvršne vlasti. Što to znači? To znači da mi koji smo zakonodavna vlast ove zemlje nismo u stanju ili ne želimo poštivati zakone koje sami donosimo a to znači da svim građanima i građankama poručujemo "Zakoni vrijede za neke ali ne za sve.". To znači da su neki u Hrvatskoj iznad zakona i ne moraju ih poštovati, ne moraju jer je tu uvijek Sabor koji će zakonima, odlukama ili drugim dokumentima amenovati, legalizirati odnosno ozakoniti nečije nepoštivanje zakonskih procedura. Ova odluka je kao što sam već spomenula samo nastavak iznimno loše prakse i postupanja nadležnih institucija u slučaju realizacije projekta Hidroelektrane Lešće. Podsjećam realizacijom projekta Hidroelektrane Lešće potopljeno je 13 kilometara prirodno i krajobrazno iznimno vrijednog kanjona rijeke Dobre a to je uzrokovala nestajanja brojnih rijetkih i zaštićenih vrsta životinja s tog područja a postavlja se pitanje nije li tom ugrozom u ozbiljno pitanje doveden opstanak vrsta poput ribe mladice i svjetlice, dugonogog šišmiša, endemskog račića i mnogih drugih špiljskih vrsta općenito u Hrvatskoj. Dobro je bilo stanište endema čovječje ribice i ogulinske špiljske spužvice jedine podzemne slatkovodne spužve na svijetu. Dobro je bilo i jedno do posljednjih mrjestilišta ribe mladice u Europi. Zašto bilo? Zato što je realizacijom Hidroelektrane Lešće došlo do ekstremnih promjena temperature vode i razine vodostaja što je ugrozilo živi svijet u rijeci. No, usprkos mnogobrojnim upozorenjima udruga za zaštitu okoliša zainteresirane i stručne javnosti Ministarstvo zaštite i okoliša odlučilo je odobriti realizaciju ovog projekta na temelju davno zastarjele i danas nevažeće studije utjecaja na okoliš iz 1986. godine. Zašto danas nevažeća? Zato što su 1986. godine kada je studija izrađena uvjeti i standardi zaštite prirode i okoliša bili puno niži, zato što je Republika Hrvatska u međuvremenu ratificirala cijeli niz iznimno važnih i značajnih konvencija, između ostalog i Bernsku konvenciju, Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti europskih divljih vrsta i staništa. Republika Hrvatska je ratificirala ovu konvenciju 2000. godine te je stoga obveza provoditi mjere zaštite staništa biljaka i životinja koje su zaštićene ovim dokumentom a to davanjem zelenog svjetla za realizaciju projekta Hidroelektrane Lešće na temelju zastarjele studije utjecaja na okoliš iz 1986. godine nije učinjeno. Osim ovih očitih nelogičnosti u redoslijedu procedure realizacije projekta a koji u ozbiljnu sumnju dovode i samu zakonsku utemeljenost ovog projekta treba naglasiti da je Hidroelektrana Lešće vrlo upitne ekonomske isplativosti a s obzirom na to da je ukupna proizvodnja struje iz te hidroelektrane manja od 1% od 1% ukupnih potreba za strujom u Republici Hrvatskoj a nanesena šteta okolišu i prirodi je nenadoknadiva i dugoročna. Klub SDP-a želi naglasiti da je HEP provedbom mjera energetske učinkovitosti mogao godišnje uštedjeti znatno više struje no što se u godinu dana proizvede u Hidroelektrani Lešće pa opravdano postavljamo pitanje kome je bilo u interesu izraditi ovu hidroelektranu kojom je nepovratno devastiran iznimno vrijedan krajobraz kanjona rijeke Dobre, ugrožene mnoge rijetke biljne i životinjske vrste i to uz sramotno zeleno svjetlo Ministarstva za zaštitu okoliša koje bi trebalo štititi okoliš i prirodne resurse Hrvatske. I da sumiram na kraju, osim što je izgradnjom Hidroelektrane Lešće prekršena Bernska konvencija, osim što je realizacijom ovog projekta nepovratno uništen krajobraz, okoliš i priroda kanjona Dobre, osim što je za realizaciju ovog projekta HEP prema nekim informacijama potrošio 65 milijuna eura iako je znatno manjim ulaganjima u energetsku učinkovitost mogao uštedjeti veću količinu struje od one koja će se proizvoditi u Hidroelektrani Lešće, iako je HEP mogao bolje i održivije investirati u male hidroelektrane koje ulaze u kvotu obnovljivih izvora energije za razliku od Hidroelektrane Lešće i iako se lokalno stanovništvo nije slagalo s gradnjom elektrane jer je izgradnja hidroelektrane onemogućila daljnji razvoj rafting turizma u tom kraju, usprkos svemu tome Hrvatska je dobila Hidroelektranu Lešće a sada će dobiti ovu sramotnu odluku o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije Društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreba u Hidroelektrani Lešće na rijeci Dobri čijim će izglasavanjem Hrvatski sabor barem vladajući dio Sabora potvrditi da nije ništa drugo no puka marioneta u rukama nažalost tragično nesposobne i aljkave izvršne vlasti. Zbog svega prethodno rečenog klub SDP-a neće glasati za ovu odluku. Hvala lijepa. Slijedeći na redu je Klub zastupnika HNS-a i poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Nije tu. Prelazimo na slijedeći klub zastupnika. Klub zastupnika HDZ-a gospodin Antun Mance. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u hidroelektrani Lešće na rijeci Dobri započeo bih malo drugačije nego moja prethodnica, jer smo ovih dana slušali raspravu o strategiji i potrebama naše države gdje nama nedostaje 50% energenata i energije. Prema tome, ima malo drugačiji pristup, dakle vezano za ovu temu. Sukladno članku 145. stavka 2. točke 1. Zakona o vodama, "Narodne novine" br. 107/95 i 150/05 Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog odluke o dodjeli koncesiji za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u hidroelektrani Lešće na rijeci Dobri. Društvo Hrvatska elektroprivreda podnijela je 24. lipnja 2008. Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kao nadležnom tijelu zahtjev za dodjelu koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije u hidroelektrani Lešće na rijeci Dobri snage četrdeset Zakon o vodama propisuje da je za zahvaćanje voda za korištenje vodne snage i radi proizvodnje električne energije potrebna koncesija. Vlada je dostavila Saboru, ovaj materijal. Odluku o dodjeli koncesije za postrojenje za proizvodnju električne energije snage 20 megavata i više donosi Hrvatski sabor. Vlada je pokrenula postupak za dodjelu koncesije vodne snage. Mišljenja su dala i Ministarstvo zaštite okoliša, gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo financija, Državno odvjetništvo, Vlada, odnosno Ured za zakonodavstvo. Hrvatske vode obavile su stručne poslove vezane uz mogućnost dodjele predmetne koncesije, izradile su vodopravne uvjete za dodjelu koncesije koji će postati sastavni dio budućeg ugovora o koncesiji. Predlažem da Hrvatski sabor donese pozitivnu odluku o dodjeli koncesije, a ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo u ime Republike Hrvatske i korisnik koncesije u ovom slučaju HEP zaključe ugovor o koncesiji. Hidroelektrana Lešće izgrađena je na rijeci Dobri nedaleko od toplica Lešće, a dijelovi njezinih građevina prostiru se na području općine Bosiljevo, Generalski Stol i grada Ogulina. To je prva hidrocentrala koja je izgrađena u samostalnoj Hrvatskoj. Hidroelektrana je izgrađena na Gojačkoj Dobri na dijelu strmog toka od Gojačke do sela Gorinci koji je među ljubiteljima raftinga bio na velikoj cijeni. Međutim, hidroelektrana Gojak izgrađena je 1959. godine, dakle davnih godina. Primjedbe ekoloških grupa što smo i sada čuli prigovori vezani su bili i za rafting, a upravo je taj rafting ovisio o količini vode koja se ispušta iz hidroelektrane Gojak. Idejni projekat izgrađen je 1985. godine, a hidrološka istraživanja obavio je Geološki zavod u Zagrebu. Tehnički podaci koji su bitni za spomenuti treba naglasiti sljedeće, da će hidroelektrana Lešće imati instaliranu snagu od 42,29 megavata a predviđeno uporabno vrijeme iznosi 2500 sati na godinu. Akumulacijsko jezero imat će duljinu od 12 km i površinu od 146 ha. Izgradnja je počela 2006. godine. Mišljenje da je to bilo složeno i komplicirano gradilište proizlazi zbog toga i iz pojma što su hidrocentrale koje su rađene prije 20 godina kao što je hidrocentrala Đala i hidrocentrala Čakovec. Dakle, 20 godina ranije i zbog toga je nastao takav dojam. Na kraju treba reći da smo zadovoljni da je izgrađena prva hidrocentrala u samostalnoj Hrvatskoj, a primjedba da se radi o hidrocentrali male proizvodnje bio je slogan protivnika iz redova "zelenih" i da je dobra, predobra za tako malo Ta tvrdnja ne stoji, jer je Lešće po instaliranoj snazi nešto slabije od hidroelektrane Gojak, a podjednako sa hidroelektranom Đale. Predviđeno je da se uključi u rad kada je struja najpotrebnija i najskuplja. No, jezero može služiti za razvoj turizma, ribolova, kupanje. U posljednje vrijeme iznose se tvrdnje da veliki hidrotehnički zahvati i značajne promjene u prostoru uvelike utječu na mikroklimu i na osjetljivu biljnu i životinjsku ravnotežu. Tu se uvijek i postavlja pitanje održivog razvoja i energije naravno bez koje nema razvoja, koja nam je potrebna za daljnji razvitak. Ipak je energija dobivena iz hidropotencijala naših rijeka ekološki najprihvatljivija za okoliš i najmanje štetna. Za razvitak ipak treba ponešto i žrtvovati. A kako smo i slušali proteklih dana raspravu o potrebama, dakle sa ovog područja što se tiče hidroenergije, dakle naš program je koji je iznesen do 2020. godine. Dakle, 300 megavata. Mislimo da su hidro potencijali naše države dakle dosta mali i među tih 300 megavata spada i ova sada izgrađena hidrocentrala. Prema tome, ako promatramo i jučer sam bio na jednoj prezentaciji gdje se proizvodi tzv. zelena energija i ovo što je kolegica spomenula te mini centrale. Dakle, koje proizvode od ne znam 200 do 1 megavata smatramo ipak ako gledamo sa te razine gledanja da nam je ova hidrocentrala itekako dobro došla u ovo vrijeme i zato predlažem, dakle u ime kluba HDZ-a podršku. (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Za ispravak netočnoga navoda javila se poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Pa ispravljam netočni navod da je svaki obli u stvari vodene hidro energije čisti oblik energije. Tu bih podsjetila da samo su stvari male hidroelektrane one koje ulaze u kvotu obnovljivih izvora energije. Zbog čega? Zbog toga što velike hidro elektrane u koje se ubraja i ova hidro elektrana o čijoj odluci danas u stvari raspravljamo je velika hidroelektrana i njenom gradnjom je nepovratno devastiran vrlo veliki prostor, odnosno krajobraz i zbog toga se energija koja se dobiva iz te hidroelektrane ne može smatrati u principu čistom energijom. Hvala lijepa. I posljednji prijavljeni Klub zastupnika je, klub HSS-a, poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Pa moram reći da evo svaka zemlja teži svojoj energetskoj neovisnosti jer bez toga nema stvarnog suvereniteta države. Stoga je logično da pomno planiramo kako ćemo taj cilj i postići. Čini se da u slučaju hidroelektrane Lešće sam zahvat u prostoru i okolišu ipak nije bio dovoljno dobro razmatran sa aspekta dobiti i štete, pa nam sada kada je hidroelektrana već napravljena ne preostaje ništa drugo nego podržati ovu odluku o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage, proizvodnje električne energije društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u hidroelektrani Lešće na rijeci Dobri. No, mislim da iz ovog primjera moramo svi izvući pouku i stoga Klub zastupnika HSS-a predlaže da se izmijeni zakonska regulativa i da u buduće odluka o dodjeli koncesije bude preduvjet da bi se energetski objekt uopće mogao i graditi. Naime, u novoj Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske koju je Hrvatski sabor usvojio prošli tjedan hidroenergija se smatra obnovljivim izvorom energije. Zahvaljujući svom prirodnom potencijalu Republika Hrvatska postavlja cilj da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključujući velike hidroelektrane, za koje moram reći da ih mi u HSS-u ipak ne smatramo obnovljivim izvorima energije, u ukupnoj potrošnji električne energije u razdoblju do 2020. godine održava na razini 35%. Procjenjuje se da će vršno opterećenje u hrvatskom elektroenergetskom sustavu u 2020. godini iznositi oko 4600 tako da bi prema navedenom scenariju i hidroelektrana Lešće sudjelovala sa 1% potreba, pa ta činjenica govori sama za sebe o opravdanosti gradnje navedenog objekta. Prema tome, hidroelektrana Lešće nije toliko značajna za ukupnu energetsku sliku Hrvatske, ali ipak po mišljenju energetičara važno je za ukupno vođenje sustava, jer u vršnim situacijama kada dođe do naglih promjena u sustavu opskrbe može brzo i učinkovito mijenjati snagu te proizvoditi električnu energiju u varijabilnom dijelu dnevne potrošnje. Nadalje hidroelektrana Lešće predstavlja drugu energetsku stepenicu u iskorištavanju vodnog potencijala rijeke rijeke Dobre, nakon hidroelektrane Gojak i akumulacije Bukovik. Što se tiče gospodarskog trenutka u kojem se nalazimo treba istaknuti da su u planiranju projekta, izgradnji i opremanju objekta sudjelovale prema našim saznanjima isključivo hrvatske firme, sa iskustvom u projektiranju i izgradnji hidroenergetskih postrojenja, a vrijednost investicije iznosila je 443 milijuna kuna. Također sa financijskog aspekta cijeli je projekt za dio Karlovačke županije donio i neke pozitivne momente, jer su obnovljene lokalne prometnice, vodovodne i niskonaponske mreže što je važno za ostanak lokalnog stanovništva na ruralnom području, naravno uz obećanje poribljavanja akumulacije od strane HEP-a, pri čemu mi iz HSS-a apeliramo da se konzultiraju stručnjaci biolozi. Predviđa se da će HEP godišnje plaćati 600 do 700 tisuća kuna lokalnim zajednicama elektroprivrednu rentu koju ć iste, nadamo se, znati dodatno oplemeniti i utrošiti u projekte za dobrobit lokalnog stanovništva. Naposljetku državni će proračun početkom godine biti bogatiji za jednokratnu naknadu za koncesiju u iznosu 4,6 milijuna kuna što u danom trenutku opće recesije nije za zanemariti. moramo istaknuti to da je ovaj projekt neusklađen sa smjernicama lokalnog programa razvoja turizma u Karlovačkoj županiji, koji je dijelom prepoznao i kanjon rijeke Dobre kao izvanredni turistički potencijal, pa možemo reći da su s pravom i nevladine udruge i lokalno stanovništvo upozoravali da je važno odvagnuti da li ovaj projekt donosi više štete ili koristi. Još je 1986. godine izrađena studija o utjecaju na okoliš i od tada traju i prijepori vezano uz gradnju hidroelektrane Lešće. Naše donošenje odluka kroz tih 20 godina, uključujući i konačnu odluku o dodjeli koncesije, o kojoj i danas mi ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo, uz sve prigovore, a velik dio prigovora je bio opravdan, u konačnosti je izvršen u skladu sa propisima. To nas međutim navodi na niz novih pitanja. Zašto se postupak dodjele koncesije za korištenje vodne snage provodi na samom završetku procesa, u trenutku kad je hidroelektrana sagrađena, i u trenutku kada odrađuje probni rad? Što bi se dogodilo ukoliko bi Hrvatski sabor uskratio potporu za ovu predmetnu odluku o dodjeli koncesije? Bi li tada investicija od 443 milijuna kuna bila još jedna u nizu uludo utrošenih, a …/Govornica Koje je sve propise potrebno promijeniti kako bi se takvo što u budućnosti izbjeglo? Da li su pokrenuti postupci za izmjenu tih propisa u nadležnim ministarstvima? Ovdje ponovo treba spomenuti energetsku strategiju u kojoj se, citiram, očekuje da će novoizgrađeni kapaciteti u velikim hidroelektranama do 2020. godine iznositi i oko 300 megawata uključujući i hidroelektranu Lešće, kraj citata. Na temelju toga mi u HSS-u želimo naglasiti da ne bi voljeli da se ponovi u nekom novom slučaju primjer hidroelektrane Lešće, tj. da se objekt izgradi pa da tek onda raspravljamo o dodjeli koncesije. Ako stavimo na jednu stranu vage sve pozitivno u ovom projektu, a na drugu stranu sve negativno, čini se da bi vaga ipak prevagnula na drugu stranu. Područje rijeke Dobro prepoznato je naime kao izuzetno vrijedno i sa stanovišta zaštite prirode, a prema više kriterija predstavljalo je ekološki i krajnje značajno područje, stanište ugroženih vrsta na europskoj i državnoj razini, stanište endemičnih svojti za Republiku Hrvatsku, te područje koje bitno pridonosi genetskoj povezanosti populacija bioloških vrsta. O turističkom potencijalu kraja za razvoj turizma, eko turizma i eko poljoprivrede, a zbog prirodnih vrijednosti tog područja govore godišnji prihodi ode turizma u značajne prirodne lokalitete poput Plitvica, Risnjaka, Velebita, Gorskog kotara ili rijeke Krke. Moramo istaknuti da je ovim zahvatom u prostoru nestao veliki broj ugroženih vrsta sa područja rijeke Dobre, ali je nestalo i njihovo stanište. Stoga mi u HSS-u želimo još jednom upozoriti da pojedine vrste u Republici Hrvatskoj preostaju svega u nekoliko rijeka, što je važno znati kod planiranja preostalih 247,7 megawata hidroenergetskih kapaciteta do 2020. godine uključujući i manje elektrane. dugonogi šišmiš, riđi šišmiš, veliki šišmiš, južni potkovnjak, rakušac, ogulinska spiljska spužvica, zagonetni špiljski voden …/Govornica se ne razumije./… tek su neke od vrsta koje su izgubile stanište zbog 40 megawata tzv. obnovljivih izvora energije. Nadamo se da će se ubuduće energetski objekti graditi sa više pažnje posvećene prostoru i okolišu, sa više sluha za upozorenja lokalnog stanovništva i nevladinih udruga i naravno sa više koristi za hidroelektrana već izgrađena, zasigurno ne preostaje ništa drugo nego podržati odluku o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije HEP-u, ali evo apeliramo ovdje i na resorno ministarstvo i na sve one koji su zaduženi za izgradnju energetskih objekata da doista ozbiljno razmotre ovu inicijativu i da se promijeni zakonska regulativa jer je potpuno suludo raditi cijeli postupak naopačke. Dakle mi se zalažemo za to da oni koji grade energetske objekte prvo moraju zatražiti koncesiju, a tek onda krenuti u proces gradnje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi prijavljeni je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče vi ste ovdje u ime Vlade, ministar Pankretić nije došao pa pitam vas, što bi se desilo da Hrvatski sabor ne usvoji ovu odluku, da li bi Hidroelektrana „Lešće“ smjela započeti s radom i proizvodnjom električne energije ili bi ju trebalo demontirati i okoliš vratiti u prvobitno stanje, jer koliko ja znam bez koncesije nitko ništa ne smije početi raditi. A Hidroelektrana je gotova, završena, a nema koncesiju. Da li privatni investitor koji bi gradio hidroelektranu male snage, može dobiti građevinsku dozvolu i izgraditi hidroelektranu, vjetroelektranu bez koncesije. Tko je odgovoran za ovaj sramotan šlamperaj koji se desio da državna tvrtka koja investira više od 400 milijuna u hidroelektranu koja nema koncesiju. koncesiju. Gospodine državni tajniče osjećate li se vi odgovorni za ovaj šlamperaj koji se desio? Zakonski. Tko je odgovoran da je Zakonom o vodama i njegovim izmjenama i Zakonom o koncesiji koji je također novi zakon, se moglo desiti da objekat bude gotov a da pitanje dodjele koncesije se rješava nakon završetka izgradnje, to ne razumijem, ja sam mislio da vi želite, izvršna vlast, vi Vlada odluku o dodjeli koncesije prije početka izgradnje, ne nakon, čitajući zakone očito je moguće u Hrvatskoj izgraditi nuklearnu elektranu bez koncesije. Drugo, u Prijedlogu odluke izložili ste da iznos godišnje koncesije iznosi 1% od prosječne ostvarene proizvodnje struje, otkud baš 1%. otkud baš 1%. U Zakonu o vodama propisano je da kada se koncesije utvrđuju, to je članak ako se ne varam 147. kriterije, rok za dodjelu koncesije i sve ostalo ide po članku 155. A onda u članku 155. Zakona piše da to sve utvrđuje Vlada. Dakle, nigdje niste obrazložili u obrazloženju Odluke zašto baš 1%, zašto ne 0,5 ili 0,95. Drugo pitanje, kod jednokratne naknade koja će biti i to je ono što kolegica Petir nije rekla, da će proračun u ovoj godini do kraja godine biti bogatiji za 4 milijuna 600 piše dinamika plaćanja naknada za koncesiju odredit će se ugovorom o koncesiji. A ugovor sa HEP-om će potpisati ministar regionalnog razvoja. Dinamika plaćanja naknada će se utvrditi ugovorom, zar ova jednokratna naknada ne ide odmah po potpisivanju ugovora. Piše množina, naknada za koncesiju, ta naknada bi trebala biti plaćena odmah, a plaćanja godišnje koncesije može biti određene dinamike i predmet ugovaranja, ništa drugo. Ali interesantno je još nešto, kada je ova koncesija je prihod državnog proračuna, dakle ide ministru Šukeru, i tu je 1%, hidroelektrane ili svi objekti za proizvodnju električne energije plaćaju još jednu naknadu, naknada za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije, ta naknada pak je prihod lokalne samouprave, ali ona ne iznosi 1%. Vidite kako naša Vlada, brižna prema lokalnoj samoupravi pa je Vlada svojom odlukom odredila da ta naknada koja je prihod lokalne zajednice iznosi recimo za hidroelektranu „Čakovec“ iznosi 0,3 lipe po kilovat satu električne energije. 0,3 lipe, po kilovat satu električne energije i prije godinu dana kada sam napravio računicu u odnosu na prosječnu cijenu električne energije to je bilo 0,6% od cijene po Sada postavljam pitanje gospodine državni tajniče zašto za državu uzimate 1% koncesije, a istovremeno niste Vladi i gospođi Kosor predložili novu odluku o naknadi za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije i tamo tu naknadu povećali recimo na 1%. Očito da dva resora međusobno ne surađujete u Vladi, ili pak je to politička odluka da će država sebi uzimati 1% koncesije na istu osnovicu, ali ova naknada koja je prihod lokalne samouprave može ostati 0,3 lipe po kilovat satu. Zato vam se dešava da hidroelektrana „Čakovec“ ili „Dubrava“ sa tim ogromnim prostranstvom jezera, odvodnih i dovodnih kanala HEP plaća godišnje oko milijun i 300 svim općinama na čijem se teritoriju nalazi. A kada pak je hidroelektrana „Lešće“ u pitanju ona ne samo da je prva nego jedina elektrana izgrađena u 20 godina, ali ako mi ali ako mi možete odgovoriti, vjerujem da znate jer ste dobro informirani. 23. veljače 2006. portal Poslovni. Hr donosi vijesti: „INGRA je jučer od Hrvatske elektroprivrede dobila i službeno obavijest da je konzorcij INGRA i Međimurje graditeljstvo pobijedili na natječaju za posao izgradnje HE „Lešće“ vrijednosti 425 milijuna 900 tisuća kuna s rokom završetka 24 mjeseca“. 9 mjeseci kasnije, drugi portal Indeks donosi izjavu glasnogovornika HEP-a gospodina Radovana Milišića, nakon 9 mjeseci priprema 14. studenog započet će glavni radovi na Hidroelektrani „Lešće“ vrijednosti investicija je 443 milijuna kuna, a rok završetka 35 mjeseci, ljeto 2009. Koliko je "Lešće" koštalo? 425,9 milijuna ili 443? Razlika je samo u 17 milijuna. Tko je bio nositelj konzorcija radova koji su izgradili i koji je bio ugovoreni rok gradnje? S obzirom na ove različite informacije u javnosti i činjenice da odluku o koncesiji donašamo onda kada je to već sve gotovo završavam svoju raspravu s pitanjem, što ćete učiniti da izbjegnete blamaže oko toga i ubuduće da Sabor ne donosi odluku o koncesiji kad je već gotov nego u istom trenutku kada se i konačna odluka o pripremi izgradnje započinje? Inače smatram da je ovo odgovornost izvršne vlasti koja piše jedan zakon, Zakon o vodama, piše drugi zakon, Zakon o koncesijama, piše treći zakon, Zakon o hrvatskoj elektroprivredi. Stavite ih na hrpu i vidjet ćete da vam pol toga ne štima. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Daniel Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Lesar iznio je zapravo da je ovaj propust koji je učinjen sa neizdavanjem koncesije za ovu elektranu prije početka njezine izgradnje zapravo propust Ministarstva šumarstva, vodoprivrede i regionalnog razvoja. No međutim ne radi se o tome. Ovdje se radi o propustu zapravo Ministarstva prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša jer oni ne smiju izdati dozvolu za izgradnju bilo kakvog objekta dok ovakav dokument nije ishođen i predan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole. Hvala Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa, nedavno smo upravo govorili o samoj strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske. Tražili smo normalno što više i energije, a posebno iz obnovljivih izvora, sigurno je, rekli smo da je i korištenje vodenog dobra za električnu energiju svakako jedna dobra stvar. E, sada postavlja se pitanje koliko je ovakova jedna hidroelektrana obnovljiva ili neobnovljivi izvor, odnosno što znači izgradnja ovakove jedne hidroelektrane? Mislim da je dobro, sigurno svi zaključujemo da radimo, da stvaramo energetske izvore izvore električne energije koje ćemo koristiti, međutim kad slušamo sve ovo danas i kad smo ovo raspravljali i na odborima postavlja se jedan veliki i dolazimo do jednog velikog ali, a to je što sve to nije prethodno dobro rađeno. Ovo sada, završetak da imamo takav objekat sigurno je dobro, zašto voda, okoliš prirode, to je naše bogatstvo koje trebamo čuvati, zato i nije dobro da prethodno nismo razgovarali, raspravljali i došli do određenih saznanja kako da se krene u ovakav jedan poduhvat. Primjera narušavanja okoliša i prirode imamo mnogo. Imali smo i prije imamo i danas i najlošije kada to narušavanje okoliša je u korist stjecanja određenog kapitala. Mislim da toga ima napretek danas, pa evo i kad svaki puta kad idem prema Požegi, odnosno Velikoj, kada vidim onaj dio Papuka, na ulazu u prirodni park, koji je izglođan formalno zbog rada kamenoloma, postavljam si pitanje tko je dao te dozvole za te koncesije? Zbog čega se to radi i kakav i još kad se vidi da su često puta ta sredstva od uništavanja okoliša služila za nečasne radnje određenih ljudi koji su njima upravljali, postavlja se pitanje koji ljudi to sve dozvoljavaju? Koje institucije daju takve koncesije? upravo vidite i ovo današnje davanje koncesije za hidroelektranu "Lešće" na rijeci Dobri, jednom u budućnosti vjerojatno će isto biti zabilježeno da je upravo ovaj sastav Sabora dao takovu suglasnost za dodjelu te koncesije. Međutim, tada neće pisati da je ta koncesija odobrena već za jednu gotovu stvar, a gotova stvar je ova hidroelektrana i sigurno ta gotova stvar nije toliko važna i značajna da ne možemo reći da tako ne smijemo raditi. Mi sigurno nismo i ne razmišljamo samo kao isključivo zaštitari prirode, međutim ipak ranije se treba i razgovarati i govoriti o svemu ovome što je danas bilo govora, govora što se sve i zbog čega se sa ovakvim koncesijama uništava, a da prethodno nismo osigurali da taj okoliš ostane u jednom normalnom stanju. Zbog upravo zaštite tog okoliša, prvenstveno, uvjeti trebaju biti sve stroži u ovakvim izgradnjama, a prvenstveno da se dadu koncesije i da taj koncesionar koji će to koristiti, odnosno onaj koji će graditi kaže na koji način i što će sve učiniti da se zaštiti taj okoliš. Zašto ljudi žele da im ovaj okoliš bude čist? Zato što imamo mogućnosti da živimo tada bolje, ali isto tako da i budućim naraštajima ostavimo jedan kvalitetni prostor za življenje. Hrvatska koja je među prvih 5 zemalja u Europi po zalihama pitke vode mislim da to treba i dalje ostati. Da ti vodotokovi koji su bogati florom i faunom trebamo također očuvati ako i dalje želimo i stvarati novu turističku ponudu i stvarati jedan kvalitetniji prihod. Ptice, ribe, ovdje uvažena zastupnica Petir je sigurno jako kvalitetno sve opisala koje sa ovakim napadom na okoliš se uništavaju koje sve ribe i ptice itd. u ovom prostoru, sigurno da ovakav zahvat čovjeka u prirodi one gube jedan normalni način življenja i života. Dobro je da se govori o tome da trebaju postojati i ugovori o naknadama šteta, barem minimalni protok barem da se života dozvoli biološkog života i da budu minimalne štete i da da minimalno ti utjecaji na rijeci nizvodno od takove jedne hidroelektrane budu i dalje normalni. Međutim, ne možemo da ne tražimo isto tako, da koncesija, odnosno početak radova treba biti u tom dijelu prvenstven, a da sve ono ostalo što dolazi i sam završetak, da više ne bude upitan. Zato mislim da ne možemo prihvaćati statu quo. Najprije završiti posao, a onda tražiti dozvole. To nije sigurno dozvoljivo i po zakonu, a isto tako ni po moralu ovoga Sabora. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Mirela Holy. kao vlas neka u Hrvatskoj, bez obzira na to da li se radi o nama kao o zakonodavnoj vlasti ili izvršnoj vlasti, dopuštati u principu da se u Hrvatskoj siluju procedure i zakoni. Vrlo ste dobro upozorili ustvari na jedan totalni kaos koji vlada u procedurama koje se tiču ustvari eksploatacije i kamena, a ja bih tu spomenula još veći kao koji se događa prilikom eksploatacije šljunka. Pa mi imamo situacije gdje se dozvole izdaju naknadno, nakon što su kamenolomi sagrađeni i šljunčare već vade šljunak, ili pak imamo situacije u kojima uopće ne postoje nikakve dozvole ni koncesije. Ono što se događa je sljedeće, državne institucije ne rade svoj posao. Niti inspekcijske službe reagiraju u smislu da zatvaraju takve kamenolome, da zatvaraju takve šljunčare, a bojim se da je Park prirode "Papuk" jedan od znakovitih primjera takve zlouporabe ustvari procedura i silovanje zakona u Republici Hrvatskoj. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Mirela, normalno da evo i ovaj način o kojem danas govorimo kada koncesiju trebamo dati za jednu gotovu stvar, da ukazuje upravo i da nas podsjeća na sve ono što se dešavalo i što se nažalost i dalje dešava. Ono što je najtragičnije, često puta se ne zna ni tko te dozvole daje, ni za koga se daju i tko ih u krajnosti koristi. biološkoga koncepta Republike Hrvatske, odnosno zaštita okoliša od takovih uzurpatora, sigurno proteže ne samo na uništavanje toga okoliša, nego isto tako i na jedan lošiji život ljudi koji žive. Posebno, evo recimo oko tih kamenoloma gdje stanovnici ne znam u Velikoj ili mjestima oko takvog kamenoloma, normalno da imaju i zdravstvene poteškoće i prema tome to se sve odvija u jednom zatvorenom krugu, dok onaj tko uzima taj kapital, koji ga koristi i od kojega na kraju država ima izgleda najmanje koristi, ne smetano obavlja sve svoje radnje. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zdravko Krmek. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo dopustite mi da se na početku svima vama koji ste uzeli učešće u današnjoj raspravi zahvalim. Ali evo isto tako želim dati nekakve konkretne odgovore na pitanja koja ste vi danas ovdje postavili. Prije svega želim reći pitanje gradnje elektrane "Lešće". Kao što smo doznali u samom uvodu ona je započela negdje 1995. Apsolutno je jasno da smo mi kao resorno ministarstvo, kada smo dobili ovaj zahtjev, da smo imali kompletnu dokumentaciju na uvid. Ono što želim reći to ste i vi danas ovdje doznali, znači da je projekt počet građen ranije. To je apsolutno jasno i to je istina. No, međutim želim reći isto tako da je ovo prva elektrana koja se gradi i prva koncesija koja se daje, nadam se ne i jedina, nadam se ne i posljednja. Ono što je ovdje još bitno reći, znači da je stvar investitora, odnosno Hrvatske elektroprivrede stvar njihove poslove odluke kada će ući u gradnju. Ono što ja mogu reći to je da sva dokumentacija koja je dostavljena bez obzira kada je napravljena, ona je napravljena temeljem naših zakonskih akata. I ono što još jednom želim ponoviti, a što ovdje danas nije dovoljno apostrofirano, a to je da će svo područje koje se nalazi unutar akumulacije zemljišne čestice i sve ostalo će biti javno vodno dobro. Znači to do sada nije bilo. Sada će biti. I to je jedan od velikih dobitaka u ovom postupku, jel u budućnosti nitko neće moći kupiti tu akumulaciju. Ono što još želim dodati to je što se tiče ovih naknada. Jednokratna naknada se mora platiti prije prije potpisivanja ugovora. Nakon što vi donesete odluku o dodjeli ove koncesije, resorno ministarstvo će napraviti koncesijski ugovor, gdje će krajnjem korisniku, odnosno HEP-u dodijeliti ovu koncesiju uz uvjete koji će biti tamo određeni. Još je također radi razumijevanja bitno dodati da će osim ove jednokratne naknade biti plaćanja od strane krajnjeg korisnika i godišnja koncesijska naknada tako da mogu kazati, evo ja sam to otprilike sada i napravio jedan izračun, jednu računicu računicu da će od ove koncesije državni budžet dobiti za vrijeme trajanja koncesije 25,9 milijuna kuna. Mislim da to nije malo i da će apsolutno sa gospodarskog aspekta i ove dvije koncesijske naknade napuniti naš državni budžet. Postavljana su još pitanja koja nažalost nisu u nadležnosti ovog ministarstva, to su posebno pitanja koliko je to koštalo. Na koncu konca to zna onaj tko je to platio platio i investitor, znači on zna koliko je to koštalo. Prema tome, da li je to koštalo 425 milijuna kuna ili je to 445 milijuna kuna mislim da to treba pitati njih. Na kraju, što se tiče ovih koncesija za kamenolome to je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. No međutim, ono što želim reći da resorno ministarstvo i Vlada apsolutno radi na tome da se ono korištenje materijala posebno iz kamenoloma ili iz recimo da smo u zadnje vrijeme imali i dobre rezultate, mogu to tako kazati, da smo uspjeli zapravo uhvatiti na djelu one koji to rade. I mogu kazati da je evo i MUP zaplijenio određene kamione, bagere itd. Jer, radi se radi se o onom dijelu korištenja za koji ne postoje niti koncesije niti bilo što drugo. Znači, radi se o nelegalnim aktivnostima. Na kraju evo želim reći da ćemo mi kao resorno ministarstvo pokrenuti postupak da se za sve buduće aktivnosti koje će se događati ako eventualno budemo još jednu elektranu ili bilo koji drugi objekat, da će obveza biti da se ranije dobije koncesija za korištenje vode. Pa ukoliko bude bilo potrebno normalno ona će doći ovdje i kod vas u vaš parlament. Hvala lijepa. raspravom o Izvješću o radu Državnog odvjetništva za 2008. godinu.